9. Izbor predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zakonodavstvo Člankom 60. poslovnika utvrđeno je da Odbor za zakonodavstvo ima predsjednika, potpredsjednika i jedanaest članova iz reda zastupnika i još devet članova imenuje se iz reda znanstvenih i stručnih djelatnika. Molim predsjednicu odbora gospođu Nevenku Majdenić da iznese prijedlog. **Majdenić, Nevenka (HDZ)** Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora na 1. sjednici održanoj 11. siječnja 2008. godine jednoglasno je utvrdio Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora. U Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora biraju se za predsjednika gospodin Dražen Bošnjaković, za potpredsjednicu gospođa Ingrid Antičević-Marinović, za članove Emil Tomljanović, Bojan Hlača, Ivo Grbić, Damir Sesvečan, Zdenka Čuhnil, Vladimir Ivković, Zlatko Horvat, Ivo Josipović, Boris Šprem, Nada Čavlović-Smiljanec i Ranko Ostojić. Dajem prijedlog na glasovanje, prijedlog koji je iznijela predsjednica Odbora za izbor i imenovanja koji ste čuli. Tko je za? Hvala. Ima li protiv? Nema. Suzdržan? Nema. Utvrđujem da je sa 136 glasova za jednoglasno izabran Odbor za zakonodavstvo u sastavu Dražen Bošnjaković, Ingrid Antičević-Marinović kao potpredsjednica, članovi Emil Tomljanović, Bojan Hlaća, Ivo Grbić, Damir Sesvečan, Zdenka Čuhnil, Vladimir Ivković, Zlatko Hovrat, Hovrat, Ivo Josipović, Boris Šprem, Nada …/Govornik se ne razumije/… Smiljanec i Ranko Ostović. Čestitam, predsjedniku, potpredsjednici i članovima Odbora za zakonodavstvo!